Predlažem da provedemo objedinjenu raspravu o: - Prijedlogu godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2007. godine zajedno sa raspravom o - Izvješću o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2005. godine. Suglasni smo s time? Dakle u pogledu Prijedloga godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za 2007. godinu Prijedlog plana dostavila je Vlada sukladno članku 31. Zakona o službenoj statistici, a izvješće o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2005. godine je dostavila Vlada sukladno članku 33. Zakona o službenoj statistici. O tome izvješću raspravu je proveo Odbor za ravnopravnost spolova kao i o Prijedlogu godišnjeg provedbenog plana. predlagatelja odnosno, da, vršitelj dužnosti ravnatelja Državnog zavoda za statistiku Darko Jukić će dodatno obrazložiti i prijedlog plana i izvješća. Izvolite. i izvješće o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za 2005. godinu su dva naša mogu reći redovna dokumenta. Znači plan za iduću i izvješće o izvršenju plana za prošlu godinu. Godišnji provedbeni plan za iduću godinu je izrađen u suradnji sa svim nositeljima službene statistike. U izradu su također bile uključene sve relevantne institucije kroz statističke savjetodavne odbore. I također Statistički savjet je prihvatio prijedlog na svojoj sjednici. Izvješće o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana za 2005. je također izrađen u suradnji sa svim nositeljima službene statistike pa mogu reći da su planirani ciljevi programa izvršeni u skladu s raspoloživim resursima što znači da su provedena sva istraživanja osim iznimaka navedenih u izvješćima. I Statistički savjet je također prihvatio i to izvješće.

gospodine Jukić doista je pred nama zbir svih mogućih brojeva i analiza koje moramo imati na jednom mjestu kako bi lakše analitički mogli raditi i donositi važne odluke. Godišnji provedbeni plan donosi se za svaku godinu za koju se donosi program statističkih aktivnosti. Naravno da službena statistika Republike Hrvatske u svakom trenutku mora ustanoviti stupanj usklađenosti sa zahtjevima Europske unije i to u godišnjem provedbenom provedbenom planu statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za 2007. Ono što je potrebno istaknuti u nizu i moru ovih brojeva svakako raščlanjenih po svim segmentima Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti određuje se i pregled ukupno potrebnih resursa iz Državnog proračuna tako da bi se doista moglo radi obavljanja poslova službene statistike kako bi Državni zavod za statistiku imao pravo koristiti administrativne izvore podataka i podatke prikupljene metodom praćenja. Naravno da one najvažnije dijelove analitički ovako istaknute istaknute u pogledu demografske i … /Govornik se ne razumije./ statistike gdje se govori o stanovništvu, posebno izdvojiti i u onim pogledima što nas muči i u tržištu rada kako bi prikupili i podatke o zaposlenima zaposlenima i plaćama, a kako bi mogli usmjeravati naše buduće napore. Naravno da je Državni zavod za statistiku nije samo upoznao nositelje službene statistike sa zahtjevima statističkog ureda Europske unije Eurostata nego i širu javnost pa je u tom smislu i organizirao i koordinirao sve pri izradi programskih dokumenata. Još je u 2005. nastavljena harmonizacija hrvatske statistike u skladu sa standardima Europske unije i to radi poboljšanja postignuta su i dostupna preko internetskih stranica. Ovdje su detaljni podaci o broju zaposlenih koji omogućavaju da od vremenske prognoze pa do svih godišnjih izvršenja Provedbenih planova imamo razloga iščitavati i analizirati. Ono što je posebno za istaknuti jest da su osnovani statistički i savjetodavni odbori sa 15 različitih statistički područja i to na temelju Zakona o službenoj statistici osnovan je Statistički savjet Republike Hrvatske pri Državnom zavodu za statistiku. To je savjetodavno i stručno tijelo koje je pridonijelo osiguranju utjecaja korisnika u prvom pogledu znanosti i šire javnosti na programu statističkih aktivnosti. On je sačinjen od predstavnika počevši od Hrvatske narodne banke, Ministarstva financija, Hrvatskog sabora, tijela državne uprave, a jednako tako što posebno treba istaknuti da su i svi uredi statistike po po svim našim županijama koje funkcioniraju kao i tijela državne uprave. Stoga su i važni podaci koje mislim da bi još trebali biti raščlanjeniji. Ono što nas u svemu kratko bih zaključio ogroman trud u izradi ovih materijala jedna sublimacija i zato hvala predlagateljima i vjerujem da će ovo nama služiti za brojne sadržajne i odgovorne rasprave u Hrvatskom saboru. Hvala. Za Klub SDP-a poštovani zastupnik Mato Crkvenac. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, gospodine Jukiću i suradnici, počinje mi izgledati da ova izvješća o statistici statistici odnosno državnoj statistici odnosno planovima, programima i tako dalje postaju sve više rutinska. I naprosto i ovdje je na stanoviti način u odnosu na njih pristup koji je sve više takav, a mislim da hrvatska državna statistika zavređuje veću pozornost i temeljitiju raspravu u Saboru nego će se očito ovdje obaviti. Pa čak je i gospodin Jukić rekao nekoliko rečenice koje nisam dobro čuo. ne bi bili, kad to ne bi bio rutinski pristup onda bi svakako određene stvari trebalo i problematizirati u tim izvješćima. Primjerice u 2005. godini koliko znam i navodi se samo u početnom dijelu izvješća učinjeno je značajno, prilično značajno smanjenje proračunskih sredstava za te aktivnosti. I naravno da je to dovelo do problema u izvršavanju obveza i naravno pritiska ostalih vrsta što bi bilo vrijedno da se da se konstatira i da se utvrdi koliko je to doista bio problem i da li je, i povrh toga posao mogao obavljen biti itd. I da samo pođemo od tih površnih stvari. Mislim da nije u redu da na čelu Državnog zavoda za statistiku bude vršitelj dužnosti i da Državna statistika u Hrvatskoj treba ravnatelja. Jer kad je tu prvi čovjek koji ima svoj projekt, koji radi određeni mandat onda je lakše, onda je to bolje, onda je to ozbiljniji pristup nego ako je, ako posao obavlja čovjek koji može biti najkvalitetniji, ali se imenuje kao vršitelj dužnosti itd. Sve to na stanoviti način govori govori o tom području. Ja inače svakako želim reći da hrvatska Državna statistika zavređuje mnoge pohvale. Istina u Hrvatskoj dosta i uloženo u ne samo opremanje nego i u ljude koji su stasali na tom području. Ali povrh toga mi u Hrvatskoj imamo pojedince koji su vrijedni priznanja, čiji su rezultati istraživanja i rada u statistici vrlo važni. Želim naglasiti i to da još prije '90. godine, ja se s fakulteta sjećam, Državni zavod za statistiku i Hrvatska statistika imala je odličnu suradnju sa Europskom unijom. I čak štoviše prednjačila u ovoj regiji u mnogim takvim stvarima. Vjerujemo da će se sve više formirati uvjeti koji će omogućiti da još uspješnije u tom pogledu radi se i dalje. Mi ćemo u SDP-u podržati ova izvješća, ali bismo željeli upozoriti na to, dakle koliko je statistika važnija od onog nego što to izgleda. Danas ništa ozbiljno ne možemo raditi u državi bez ozbiljne statistike. Svatko tko rad neki stručni posao, znanstveni, odgovorni, politički mora nešto mjeriti. Za njega to mjeri statistika i veliki broj ljudi koji teško rade na tom poslu. Prema tome, sa stajališta takvog značenja statistike mi bismo iz kluba naglasili osobito nekoliko elemenata. Prvi je svakako ta realnost iskaza statistike. Mi tu nailazimo na stanovite probleme s obzirom na to da se pojave u vremenu mijenjaju, da su posrijedi masovne pojave koje se mjere i da je pitanje realnosti ponekad upitno sa stajališta činjenice da se već u narednom roku stvar mijenja. Primjerice mi danas kod mjerenja troškova života tih košarica za životni standard itd. imamo veći broj mjerenja. Čak i sindikati onda da bi bilo sve ažurnije i kao realnije onda oni mjere na svoj način sve to skupa. mislimo da bi bilo vrijedno da se u nekom povjerenstvu ili možda u ovom Statističkom savjetu koji je sad napravljen, što ja pozdravljam, razmotri sve to skupa pa da se napravi jedinstveni sistem tog mjerenja i da ne ide svaki čas netko sa svojim mjerenjem bilo čega, a da pri svemu tome ta realnost mjerenja bude veća. Drugo, naravno naglašavamo pitanje pravodobnosti. Naša statistika u velikoj mjeri čini sve što može da to bude pravodobno. Ali mi si često sami zadajemo rokove, više to ne zadaje nitko iz Beograda koje ne izvršimo, što nije dobro. Mi smo svojedobno ja se još sa fakulteta sjećam naša je statistika bila brža od slovenske, ne od bivše jugoslavenske i najkvalitetnija statistika na ovom području i bilo kakva kašnjenja te vrste nisu dobra. Ali gledajte, pitanje pravodobnosti je ozbiljno. Primjerice, povrh sve tehnike, povrh svih software-a i hardware-a vi danas da biste vršili suptilniju analizu plaća u odnosu na zaposlene po strukturi, kvalifikacijskoj i na druge načine za 2005. godinu morat ćete čekati veljaču 2007. godine. I sad je pitanje koliko više ta tada analiza dovoljno znači, koliko je dovoljno relevantna za ekonomsku politiku koja na temelju svega toga mora potezati određene poteze. Dakle, mi apeliramo i smatramo da je u odnosu na pravodobnost potrebno učiniti još više. Treće, smatramo da statistika na svoj način mora biti jedan potpuno neovisan obzervator koji je gotovo sa nekakve svemirske visine mjeri, prati što se događa i vjerno to registrira. Taj problem, dakle ta potreba da statistika bude neovisna, stručno neovisna ali i bez ikakvog političkog pritiska. Ja mislim da je kod nas praksa ipak bila ta da su se u stanovitim trenucima činili određeni pritisci na statistiku u pogledu momenta u kojem će se objaviti neki podaci. Jer postoji povoljniji, nepovoljniji moment za nekoga, osobito tko je na vlasti itd. Statistika mora čvrsto i tvrdo ustrajati na svojoj neovisnosti, stručnoj neovisnosti i ni u bilo kojem pogledu opterećenosti. I treći važan moment kojeg bismo naglasiti je sljedeći. Suradnja naše statistike i Europske unije je duga i uspješna možemo reći. Međutim, Europska unija nama nameće svoje šeme, i u statistici. I ona to čini beskompromisno i to je normalno. Mi te šeme prihvaćamo i u osnovi uspješno usvajamo. Međutim, mi ne smijemo zanemariti naše specifičnosti i naše posebne stanovite potrebe u statističkom pogledu. Tako da mi ne smijemo postati nekakva replika nekakve europske statistike, nego istodobno razvijati i ono što nama treba. Npr. nama bi trebali puno bolji podaci u odnosu na to, u odnosu na podloge za vođenje regionalnih politika. Danas, ja sam danas ustvrdio, naša Vlada nije u stanju kao najviše tijelo izvršno-političko ustanoviti koliko se povećava GEP razvojni između pojedinih regija, a on se povećava. Dalje, pitanje je kako možemo utvrditi po teritorijalnom principu društveni brutoproizvod uopće. Pazite, prema statistici sada ispada da je pola društvenog bruto proizvoda, ako ne i više u Zagrebu, a to nije točno. Jer se ovdje registrira mnogo toga što zapravo odvija se ekonomski, gospodarski na nizu drugih područja. Na ovaj način bez recimo tog aspekta vrlo se teško može sagledati regionalna struktura, a onda na temelju toga je teško voditi i bilo kakvu politiku. Mi bismo osobito upozorili i na to da neki važni podaci kao što je primjerice dinamika gospodarskog rasta u njihovom konačnom iskazu bivaju također dati sa dosta zakašnjenja. Mi smo koliko se sjećam tek ove godine 2006. dobili konačni podatak i čak je učinjena korekcija i to osjetna korekcija stopa gospodarskog rasta za 2002. i 2003. godinu. Pazite podaci o gospodarskom rastu za 2002. godinu, to je prije četiri godine i 2003. godinu su bitno korigirani, u toku ove godine i stopa rasta se razlikovala za više od 1%. Nije bila 4,3 nego 5,6 ili nije bila 4,3 pardon nego 5,3. To je razlika drastična, dramatična. U pitanju su milijarde, a mi smo tu korekciju dobili nakon tri-četiri godine. Čak i ovaj podatak koji računate da je deficit budžeta bio 6,3 trebali uzeti novu statistiku jer taj račun nikako ne stoji ni po toj osnovi. Prema tome, mi bismo se uz podršku velikom trudu koji se tu ostvaruje uz sve ono što tu u Hrvatskoj u vezi sa statistikom postoji i zavređuje pozornost, osobito založili za tu i i neovisnost i veću brzinu i stanovitu dodatnu usklađenost koja bi vodila i pravodobnosti i većoj realnosti što bi osobito bilo važno za Vladu i vođenje ekonomske politike. Izvješća ćemo podržati. Hvala. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Ja ću krenuti od kraja, znači prvo bih nešto rekao o samom prijedlogu provedbenog Plana programa statističkih aktivnosti za 2007. jer mi smo donijeli određeni zaključak na Odboru za ravnopravnost spolova i žao mi je što ovdje nema predsjednice ni potpredsjednice da taj naš zahtjev obrazlože. Ja sam se nadao da će u uvodnom obrazloženju gospodin Jukić iznijeti da li je taj naš prijedlog sa Odbora za ravnopravnost spolova prihvaćen ili nije prihvaćen, odnosi se na neke stvari koje sam ja već dva puta ovdje pri istom ovom materijalu ili sličnom ovom u plan statističkih aktivnosti, a to je da se vodi evidencija o nasilju u obitelji i nasilju nad djecom, nasilju nad ženama, jer znamo da ti podaci se obično vode u policiji, odvjetništvu, zdravstvu, svagdje je to razjedinjeno i nigdje nemamo podatke ustvari o tome koliko je to nasilje u obitelji. Dobili smo obećanje, ustvari jednoglasno smo donijeli zaključak da vas zamolimo da u iduću godinu, znači u 2007. godinu napravite klasifikaciju na koji način i tko bi vam trebao podnositi izvješće i da objedinite ta izvješća, znači da napravite statistiku o nasilju u obitelji. Ja se nadam da ćete mi u svojim idućim istupima odgovoriti da li ste udovoljili tom našem zahtjevu. A sada bih prešao na samo Izvješće o izvršenju godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti i tu bih se zadržao samo na jednom dijelu i to na onom dijelu koji se tiče Hrvatske pri ulasku u Europsku uniju, a to su statističke regije. Sve je počelo uvođenjem nomenklature prostornih jedinica za statistiku tzv. NUC. Mi smo to započeli još u studenome 2003. i Eurostat je prihvatio prijedlog prostornih jedinica za statistiku prve razine. Ustvari da objasnim. Prva razina je znači ono što se tiče same naše države, druga razina je nešto što se tiče da prevedem, pojednostavim regija i treća razina je ono što se tiče naših općina ili načina na koji će se te općine udružiti udružiti u određene statističke regije. Vi ste svojevremeno krenuli sa jednim projektom Državni zavod za statistiku je napravio u studenome 2003. projektna nomenklatura prostornih jedinica za statistiku i tada je taj prijedlog išao u smjeru da Hrvatska bude podijeljena na pet statističkih regija. Tada je to bilo odbijeno od Europske unije jer je rečeno da je to preveliki broj i da se ne zadovoljava određeni uvjet a to je 800 tisuća do 300 tisuća do 3 milijuna stanovnika koliko treba biti u jednoj regiji razine 2, znači … dva i i onda ste vi prišli i izradili 25. siječnja 2005. godine dostavili Eurostatu na mišljenje novi nacrt prijedloga koji je sadržavao četiri statističke regije druge razine i tu lijepo vi pišete u ovom vašem izvješću: Budući da je novi nacrt prijedloga zadovoljavao kriterije broja stanovnika, Eurostat se s novim nacrtom prijedloga složio i odmah ga proglasio konačnim u travnju 2005. godine. još kažete, Državni zavod za statistiku o cijelom tijelu događaja kao i konačnoj odluci Eurostata informirao je resorna ministarstva. Super! Tu ste tvrdili da je to napravila struka i onda u tom trenutku se vjerojatno umiješa politika i onda politika kaže e to što je struka napravila, to ne valja. Znači da vi sve ono što ste napravili, sve te analize, sve što ste napravili da to ne valja i onda mi krećemo u izradu nove statističke podjele i to podjele na tri regije. Onda u toj podjeli nam Europa lijepo kaže da tad smo podijelili Zagreb pa jadranska i kontinentalna Hrvatska, Grad Zagreb posebno onda nam kažu da Grad Zagreb ne zadovoljava tim uvjetima jer ima 20 tisuća stanovnika manje i onda mi odustajemo i od toga i sada dolazimo sa prijedlogom dvije statističke regije. Znači krenuli smo sa pet pa sa četiri pa sa tri, sada smo na dvije. Očekujem da ćemo uskoro doći na jednu. A mi u Slavoniji se lijepo pitamo šta to donosi nama? To donosi nama da mi dođemo u jednu regiju u kojoj naših 5 i nečijih 50 iznosi 27 i po i super. Prekrasno. Ili da to pojasnim, Slavonija koja ima 30% prosječnog BDP-a Europe upada sa Zagrebom koji ima 68 i to znači, super. Mi smo na 50% i to je prekrasno. Ali gospodo, to nama u Slavoniji znači da ćemo moći daleko manje sredstava povući jer prvo, u ovoj situaciji u kojoj smo dovedeni, u kojoj smo namjerno zapostavljeni, izolirani, gdje svi fondovi nisu dolazili do Slavonije, gdje mi nemamo infrastrukturu koja u stvarnosti i može povući bilo šta iz tih fondova, ćemo ostati i dalje zakinuti jer će sve povući netko drugi tko ima infrastrukturu koja je spremna to povući. Da li je cilj politike da se ponovno povuče nekakva granica? Na ovaj način se i vuče Virovitica – Karlobag. Ja tvrdim da nije i ne smije biti jer na ovaj način se Slavonija ponovo stavlja u geto jer neće moći poštivati ono što bi trebalo ispoštivati. Ako znamo da po procjenama bi trebali godišnje dobiti iz Europske unije negdje od 4 do 8 milijardi kuna godišnje, normalno da će tih od 4 do 8 milijardi kuna godišnje povući oni koji su spremni, koji imaju infrastrukturu, koji to mogu povući. Gdje je tu Vukovar u cijeloj toj priči? Gdje je tu Suhopolje, gdje je tu Voćin, gdje su tu mjesta u Slavoniji? Ali gospodo, ista stvar se dešava i u Dalmaciji, potpuno jednaka. Imamo razvijeni sjever i siromašni jug. Potpuno jednaka. Zar je to interes da podijelimo Slavoniju na 2 dijela ili točnije rečeno, da ju podijelimo službeno na 2 dijela a ustvari ju podijelimo na 4 dijela? Na 2 bogata i 2 siromašna. Nisam otišao kod Glavaša i u ono vrijeme dok smo se mi borili za regionalizaciju Hrvatske gospodin Glavaš je bio u HDZ-u i bio je debelo protiv regionalizacije Hrvatske, da se razumijemo. Pogledajte njegove intervjue u ono vrijeme dok je bio u HDZ-u. u HDZ-u. A gospodin Kramarić može to isto tako posvjedočiti. Svojevremeno kad je gospodin Petar Štraub bio u Sloveniji onda je Sloveniji predlagao da naprave 3 regije. A znamo da je Slovenija država koja se može preći praktički na rezervi automobila. Njima je predlagao da naprave 3 regije s, pod uvjetom, ali smo drugačije rasprostranjeni. Tada je Sloveniji predlagao da naprave 3 regije da bi mogli izvući što više sredstava. Možda su oni analitičari i u pravu kad kažu da u situaciji kad napravimo 2 regije da ćemo sigurno više novca povući iz Europske unije jer ćemo biti sa mjestima kao što je Zagreb spremni povući više novaca iz Europske unije. Ali šta to znači nama u Slavoniji? Ništa, gospodo, još veći jaz. Jer Zagreb će vrlo brzo dostići tih 75% BDP-a Europe, a mi ćemo i dalje ostati na naših 38. To nama u Slavoniji ne znači ništa i ja vas molim, nemojte zapostaviti struku i nemojte i dalje, jer ovdje u klasifikaciji lijepo kažete. Klasifikacija je posebna vrsta jezika koja omogućuje prikaz statističkih podataka na jedinstven način. Osnovi je cilj takva načina rada kreirati klasifikacije koje će prikazati stvarno stanje nacionalnih gospodarstava. Mene ovo podsjeća, ova rečenica da vi stvarno želite da statistika bude točan zbroj točnih podataka, a ne točan zbroj netočnih podataka. Pa nemojte dozvoliti da preko struke se nasade neki drugi i da popljuju sav vaš rad koji ste uložili u ovo vrlo kvalitetno, da svedemo Hrvatsku za sad na 2 regije, pa onda na 1 regiju. Pa onda zaokružimo prsten oko Zagreba, a vi drugi se snalazite. Pa nemojmo to dozvoliti. Razmišljajmo malo i o ostatku Hrvatske. Nije Hrvatska samo ono što su neki željeli da bude Hrvatska. Hrvatska je znamo odakle dokle i onda vodimo računa i o onim našim krajevima koji su poljoprivredni. Vi znate da ti krajevi u kojima recimo u Gunji, od 5 tisuća 300 stanovnika 300 ljudi je zaposleno. Kakav oni proračun mogu imati? Kako se oni mogu razvijati? Ma nikako bez pomoći centralne države, nikako. Jer nikad neće imati proračun koji će im omogućiti da naprave bilo šta u svom mjestu jer to je poljoprivredni kraj. Tamo ljudi nemaju iz čega napuniti proračun. I zato vas molim, nemojte dozvoliti da struku popljuje politika i da ponovno imamo sramotu, pa mislim već i ovo je sramota samim tim što smo sa 5 došli na 2. 5, 4, 3, 2 pa idemo se cjenkati. Ono što ste napravili, ono je dobro, zadržimo 4 regije i borimo se da ta statistika urodi plodom, tj. da što više novca

Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospođo potpredsjednice. Pa evo, nekoliko riječi vezano uz Izvješće i provedbu Plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske. Pošto smo spojili raspravu onda i o Prijedlogu godišnjeg provedbenog plana Republike Hrvatske za 2007. godinu. Moram reći da na početku nisam dobro razumio uvaženog gospodina Jukića. Ako se ne varam, u njegovom izvješću koje je bilo vrlo kratko, neka mi ne zamjeri, gdje je izuzetno skroman, gotovo da je htio proći ovuda neprimjetno, ali ja mislim da je tu pogriješio. Mislim da je trebao biti jako glasan, vrlo zahtjevan jer mislim da je shvaćanje statistike, ne samo sada nego ukupno shvaćanje statistike kod nas pogrešno. Pogrešno iz razloga kojima sam i sam svjedočio iz razloga koji se nažalost i dalje ponavljaju, statistika se svrstava u nešto po strani, nešto što je bitno da se nešto popiše, ali i nije posebno bitno pa ćemo mi to provesti. Kad fali novaca u proračunu ajmo uzeti 200, 300 milijuna na statistici, ma što će nama svih onih 10, 15, 17 nekih projekata, programa, sve se to može, ne treba to biti direktno, mi to možemo anketno, mi to možemo ovako i onako. Pogrešno Pogrešno draga gospodo, vrlo pogrešno jer će nas to jako koštati. Zašto to govorim jako koštati? Zato što je statistika o onom segmentu u kome ćete dozvoliti da ipak mogu reći da nešto znam, a to je poljoprivreda, to strašno koštati. Neće gospoda sa kojima mi tako užurbano pregovaramo, neće gospoda kojima se mi tako brzo žurimo htjeti slušati neke priče o tome kako smo mi razvijena poljoprivredna država, kako mi imamo ovo i ono ili primjerice kak' smo mi imamo ne znam 60, 70 tisuća hektara vinograda, kak' imamo proizvodnju, biljnu proizvodnju ovakvu i onakvu, kak' imamo kravica toliko, svinja ovoliko, nego oni će reći gospodo dajte vi nama našu statistiku, ajmo uzeti dvije, tri godine referentne pa da vidimo što ima u njima, ajmo mi sada definirati određene stvari. A što ćemo mi njima dati? U biljnoj proizvodnji bojim se da im nećemo imati što dati jer već ako se ne varam dvije godine gotovo da u biljnu proizvodnju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima ne radimo, napravili smo neke ankete, koliko ćemo biti sigurni oko toga ne znam, ne bih stavio ruku u vatru za te podatke. Kažemo da ćemo ustanoviti barem evo ja ću vam pročitati neke ciljeve koje ste vi napisali, da ja ne bih krivo govorio, pa mi iz Prijedloga strategije razvitka službene statistike RH 2004. Glavni cilj statistike poljoprivrede jest osiguranje kvalitetnih, pouzdanih, međunarodno harmoniziranih podataka nužnih za potrebe agrarne politike, mjera zaštite okoliša te planiranje i provođenje politike održivog razvoja na regionalnoj i nacionalnoj razini. Radi toga kao što je već rečeno na temelju podataka prikupljenih iz popisa poljoprivrede 2003. u 2004. uspostavit će se Registar poljoprivrednih gospodarstava. Pitanje glasi gdje smo sada? Što smo napravili? Ima li išta od toga? Ili smo primjerice, a pročitat ću vam što ste vi napisali Europskoj uniji na odgovore koji su vam postavili. Evo jedan samo da puno ne zamaram ni vas, a vi to dobro znate, a ni uvažene kolegice i kolege. Statistika poljoprivrede jedna je od prioritetnih statistika pri uključivanju Republike Hrvatske u Europsku uniju. Važnost poljoprivredne statistike vidi se već prema broju uredaba kojima je zastupljena u Eurostatu, znate i sami izuzetno veliki broj, vrlo značajno područje. Obuhvaća različita područja, biljnu proizvodnju, stočarstvo, šumarstvo, ribarstvo, agro-monetarne statistike, zaštitu okoliša. Osiguranje kvalitetnih, pouzdanih i međunarodno harmoniziranih podataka nužno je za potrebe agrarne politike, planiranje i provođenje politike održivog razvoja na regionalnoj i nacionalnoj razini. Uvest će se Registar poljoprivrednih gospodarstava. Usvojit će se i uvesti u primjenu tipologije poljoprivrednih posjeda. Jedan od važnih ciljeva jest i uspostava i razvoj nacionalnog sustava agro-monetarnih statistika usklađenih sa zahtjevima Europske unije, posebno u području cijena, ekonomskih računa u poljoprivredi i šumarstvu. Ne bih dalje nabrajao sve ove stvari. Mislim da je vrlo jasno i definitivno da je od toga nažalost vrlo malo učinjeno. Ja ovdje neću kriviti vas u statistici, vjerujem da dajete sve od sebe, ako nije tako, onda primite moju kritiku, ali mislim da dio koji zanemarujemo u ovom dijelu nije dobar. Poslije ćemo moći govoriti o tome kako smo loše prošli u određenim segmentima jer nismo dobili kvotu za mlijeko, nismo dobili kvotu za ovu ili onu proizvodnju, nismo se dogovorili ovo i ono. Bit će krivi pregovarači, bit će kriva aktualna Vlada koja je tada pregovarala, a u stvari smo svi zajedno bili neodgovorni u pogledu evo najosnovnije stvari koja se zove statistika. Zato evo ja koristim ovu priliku kada govorimo o ovom Izvješću, kada govorimo o zadacima. Ne bi bilo korektno od mene da nabrajam ovdje sve ove, provedbu ovih planova, svih ovih istraživanja jer ne znam koliko će kolegice i kolege pratiti taj dio, a vi puno bolje znate što ste mogli, a što niste mogli učiniti, što ste učinili i što niste, nego da ovdje ja apeliram prvenstveno se iskreno nadam i drago mi je što je potpredsjednica Vlade, ne znam da li je ona po ovom pitanju, ali ja se, ja vjerujem iskreno da je barem djelomično čula ovo što sam govorio, nije bilo ni… ako je zapisivala gospodine predsjedniče posebno mi je zadovoljstvo onda, vjerujem da će se onda to negdje i čuti na Vladi, ali možemo mi biti neozbiljni na ovoj temi, možemo to prihvaćati ovakav i onakav način, iskreno vas upozoravam, ako će ovakva izvješća statistička biti, ako će zadaci biti ovako provedeni, loše nam se piše u pregovorima s Europskom unijom u poglavlju poljoprivrede. Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče. Ja bih ispravio netočan navod kolege Pankretića gdje je ustvrdio da se biljna proizvodnja na obiteljskim gospodarstvima ne odvija i da je nema. To je apsolutno netočno jer samo u našoj županiji biljna proizvodnja što se tiče proizvodnje kamilice je toliko daleko otišla da omasovljava na obiteljskim gospodarstvima i ona je alternativa za kukuruzu i pšenicu i ona je dobar prihod naših obiteljskim gospodarstvima i tako se prezentira i sav je izvozni proizvod u zemlje Europske unije. Stoga mislim da netočne tvrdnje ne treba upotrebljavati što se tiče biljne proizvodnje koja raste iz dana u dan i alternativa je onim klasičnim i stalnim proizvodima.

Hvala gospodine predsjedniče, gospodine ministre hrvatske Vlade, gospodo iz ministarstva, kolegice i kolege. Doista statistika je vražja stvar. Šteta što nema i kolege Šemse Tankovića koji je ovdje među nama sigurno najveći stručnjak o ovoj temi, ali evo ne znam da li je to razlog zato što ide u ove poslijepodnevne sate, ali Bože moj Sabor mora da teče i svako vrijeme je jednako važno. Statistički u ovome Saboru neki govore po osamsto puta, neki govore puno manje, onda vjerojatno negdje u nekom statističkom prosjeku je to pristojno kada se ovako uzme, ali upravo kako smo ipak svatko od nas odgovara za one svoje vlastite postupke. Odmah na početku da kažem da će klub HSLS-a podržati i jedno i ovo izvješće o izvršenju i da će podržati Prijedlog godišnjega provedbenoga plana za 2007. godinu. Kolega Crkvenac je ovdje isto na početku rekao i vrlo jasno u važnosti ove statistike i doista šteta, ovo je jedna mala primjedba kolegama iz Vlade da neki kratkoća ne mora biti vrlina i da doista ova prilično opširna izvješća ipak zaslužuju i jednu malo širu elaboraciju. Ono što ovdje zapravo u ime kluba želim reći da statistika nije neutralna i da nije oslobođena od politike i ideologije. To znamo i statistikom se može zapravo sve dokazati. Stara ona izreka da ako vi jedete meso, a ja jedem kupus da u prosjeku jedemo, odnosno u statističkom prosjeku jedemo sarmu, tako otprilike stoji tako otprilike stoji i sa nekim drugim pokazateljima pa i možda neki puta se statistika može dokazati da živimo i puno bolje nego što se to nama zapravo i čini. Isto također o važnosti i ideološkoj obojenosti statistike evo ja se samo sjećam zadnji popis stanovništva ako se ne varam imali smo 2001. godine, a mislim da smo 2003. godine negdje tek zapravo dobili one službene podatke, očito da se doista u te dvije godine stvorio se osjećaj da se nešto sa statistikom rješavalo i da nešto baš i nije onako štimalo pa se moralo malo rihtati kako bi i ove neke ideološke političke poruke mogle biti nešto drugačije nego što to ona surova realnost koju nam statistika zapravo zapravo pokazuje i koja bi nas itekako iznenadilo. Isto također sjećam se kako su nas statistički podaci neugodno iznenadili pa tako smo ono dobili podatak da je svega 7% građana Republike Hrvatske da ima visoko obrazovanje. Ne moram vam reći zapravo šta se iz te statističke činjenice koje se sve političke i ine implikacije mogu izvući jer oni zapravo djeluju, oni pokazuju i neki način i pokazuju da nam je stanje u društvu upravo takvo kakvo jest, da je vrlo teško da i može biti bolje ako se suočavate sa ovako opasnim, odnosno ali surovim i istinitim činjenicama. No ja bih se vratio na ovo o čemu je kolega Kapraljević bio govorio, mislim da je to neizmjerno važno. Ta cijela priča ako se ne varam traje negdje od 2003. godine i mi nikako zapravo da si odredimo taj koncept tih naših statističkih regija, koji je to optimalan broj i što bi trebalo to biti. To je bilo sjećam se i u vrijeme petorke, šestorke zapravo neka stvar koju smo pomalo koju smo pomalo stavljali, odnosno pod tepih jer očito nije jednostavna stvar odlučiti da li će Hrvatska imati tri, četiri, pet ili dvije statističke regije. One dvije malo me podsjećaju, to ja ja znam da možda nije popularno reći na onu podjelu iz '41. godine, kontinentalna jadranska pa malo to, malo ovako mi više na njemački i za onu jadranska malo ipak podsjeća na jednu drugu priču. Kada uzmemo kako su banke ulazile onda se pokazuje da ta priča iako se statistički ne vidi da zapravo neki način i stoji. Ono što je zapravo potrebno i što ovaj Sabor mora inicirati i što je upravo su ova, ovo Izvješće i ovaj Prijedlog godišnjega provedbenoga plana da se otvori ta upravo i u Saboru, upravo ta priča, a ne da poneki puta upravo samo saborski zastupnici koji sve to i regionalni osjetljivi i koji ipak jednu priču pričaju malo duže da doista vidimo što to znači. Ako 2003. godine nemamo snage donijeti jasnu političku odluku, a očito, a zbog toga vjerojatno nešto i gubimo jer vjerojatno i ne povlačimo sve one pare koje bismo mogli povući iz europskih fondova onda netko na sebe mora preuzeti tu odgovornost zašto se to eto već tri, četiri, a kako vidim kako stvari stoje prolongiraju za neka bolja vremena. Ta bolja vremena neće doći, tu političku odluku ćemo donijeti mi, odnosno Parlament bio to ovaj sastav, neki drugi, ali upravo interes je u tome da to mi donesemo i što je moguće što prije sa punom sviješću da što gubimo, a što dobijamo. vidite da zapravo vrlo teško možemo objasniti neke svoje ono kako mi Hrvatsku, odnosno što nam Hrvatska iz tradicije govori da je naš razvoj koji nikada Zagreb nikad u povijesti Hrvatske nije bio Pariz, um kako je jedan sociolog rekao za Pariz da je um, mislim …/Govornik se ne razumije./… um i srce Francuske. Zagreb to u povijesti Hrvatske nije imao. Ne ulazim u to da li je to dobro ili nije dobro, to je jednostavno priča, ali on tu funkciju nikada nije imao. Ako to nama naša povijest govori onda upravo te uporišne točke koje ja vidim pored Zagreba u Splitu, Rijeci, Osijeku su neke činjenice koje mi moramo na neki način i našim političkim odlukama ovdje u Parlamentu i potvrditi. Jedna od tih …/Govornik se ne razumije./… upravo su i ove naše statističke, regionalne statističke jedinice. Da li je to četiri, pet, ali da ih potvrdimo i da ih možemo braniti. Ja ne mislim da to onda ne znam neka institucija na bilo koji način može odbiti jer se mi moramo suočiti sa ovim tim upravo tim statističkim podacima. Mi preko toga olako prelazimo, pa onda kada gledamo da zapravo s jedne strane imate Zagreb, pa imate eventualno Istra, pa tu još po koji grad i po koja županija koje funkcioniraju kako tako, a da zapravo 15, 16 županija ne funkcionira nikako, ispod svakoga zapravo ne europskog, nego zapravo i hrvatskoga minimuma, da doista ovdje vi u Hrvatskoj imate Europu. Na žalost u premalo gradova, naselja, općina i županija. U tome je problem i to su onda stvari koje se doista, a ja sam upravo i očekivao danas da će ići i da će kolege nešto više o tome reći dokle smo to došli i kolika je naša spremnost da ovdje jedan od zaključaka doista bude da se ta rasprava konačno u Parlamentu otvori i da vidimo što se to dobiva, što bismo to dobili ako smo inzistirali ne znam na četiri ili pet ovih naših statističkih ovih jedinica. I o tome treba govoriti, a onda ćemo se stalno zapravo imati taj onda osjećaj da netko jest u jedno vrijeme bio regionalac, a netko nije bio regionalista, pa onda smo jedno vrijeme bila, stimatizirali smo IDS, danas bismo se svi ponašali na način IDS-a i da zapravo se to što je uvijek najgore siromaštvo koristi u političke svrhe. Evo toliko, ali još jedanput da kažem ponavljam mi ćemo podržati s time eto da bih predložio i Saboru da se donese zaključak …/Govornik se ne razumije./… u pismenoj formi da se upravo otvori ta što je moguće prije ta rasprava i da ga to čak i ovaj Sabor, jer mislim da gubimo ritam, da gubimo vrijeme, da donese što je to optimalno za ravnomjerni razvoj Republike Hrvatske odnosno decentralizirani, kako god hoćete ali mislim da bez toga neće moći ići. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Poštovani zastupnik Antun Kapraljević, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa evo, ja sam očekivao od gospodina Jukića da će izaći i pokušati mi barem odgovoriti na onaj prvi dio pitanja koji se ticao zaključka Odbora za ravnopravnost spolova a to je pitanje statistike o nasilju u obitelji, o nasilju nad djecom, nasilju nad ženama. Pošto on ne izlazi onda sam se javio i za ovu raspravu a pošto ne izlazi sa svojim obrazloženjem i ovog broja regija pa ću ja pročitat kako je to Državni zavod za statistiku rekao 2002. godine na dvije regije. Rečeno je ovako. Kao primjer može se uzeti slučaj da se podatak o veličini per capita bedepea računa samo na razini dvije jedinice nuc 2 kontinentalne Jadranske Hrvatske. Takav podatak ne otkriva mnogo jer svaka od ove dvije jedinice sadrži područja koja se međusobno značajno razlikuju prema stupnju svoje razvijenosti. U Jadranskoj jedinici bi se razlike u razvijenosti između Istre i Kvarnera s jedne i južnog djela Dalmacije s druge strane izgubilo u pokazateljima koji bi se računali za cijelu jedinicu. jednako kao i na kontinentu bili bi od male ili nikakve koristi nositelju razvojne politike. Ustanoviti samo dvije prostorne jedinice za statistiku na nuc 2 razini, stoga ne bi imalo nikakve koristi. Ovako nešto je napisao Državni zavod za statistiku i ja se pitam da li ćete vi preći preko ove ideje da se Hrvatska svede na dve regije i reći sami sebi da niste znali napraviti posao. Ja se nadam da nećete i da ćete čuvati obraz struke i napraviti da Hrvatska bude minimalno četiri regije, onako kako ste vi svojevremeno predlagali. A samo da kažem o Slavoniji šta ste vi napisali. Slavonska skupina županija je prihvatljiva jer se radi o području relativno homogene privredne strukture koja usto udovoljava i fizionomskom i povijesnom kriteriju. A ove razlike ste tu nabrojili između razvijenog sjevera i nerazvijenog juga. Pa isto tako je i u ovoj kontinentalnoj i u onoj Hrvatskoj. Ja bi to rekao, ako oni u jednom dijelu kontinentalne Hrvatske jedu kobasicu, mi u Slavoniji jedemo grah, onda zajedno jedemo grah s kobasicom. A oni dolje, ako ovi na sjeveru jedu brancina a oni dole blitvu, onda imaju brancina s blitvom. Pa nemojmo tako gospodo!

Evo meni je drago da je statistika izazvala ovoliko pozornosti u Hrvatskom saboru. Zahvaljujem svim sudionicima rasprave. Što se tiče pitanja o ravnopravnosti spolova mogu odmah reći da prvi amandman možemo prihvatiti a drugi ne. a drugi ne. Drugi, treći i četvrti amandman su zapravo istraživanja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i oni su nam pojasnili da oni nemaju resurse za provedbu toga da će to bit riješeno informatizacijom zdravstva. Da oni u mnogim svojim istraživanjima dobivaju agregatne podatke i razdvajanje po spolu nije moguće u ovom trenutku. Što se tiče važnosti statistike to čini mi se da se polako i u javnosti sve više dolazi do svijesti, možda i zbog pregovora, možda zato što i cijela državna uprava i drugi koji su uključeni u proces pregovora vide da bez statističkih podataka nema pravih pregovora. Mi se trudimo u našim mogućnostima koliko god možemo raditi što bolje, što više, što točnije, što brže. U nekim stvarima uspijevamo. Dosta podataka već šaljemo u EUROSTAT u zadanim rokovima i u kvaliteti koju oni priznaju da je dobra, čak i bolja u nekim slučajevima, čak i bolja od zemalja članica. Što se tiče podjele na regionalne tzv. nuc klasifikaciju bilo je kao što ste rekli dosta pokušaja, razno raznih. Mi smo se trudili biti tu na, koristiti usluge struke pa su zadnji prijedlozi izrađeni na temelju studija Ekonomskog fakulteta u Zagrebu i Ekonomskog fakulteta u Splitu. Naravno da smo ocijenili da statistika vjerojatno nema dovoljno znanja da to može sama napraviti ali u međuvremenu su počeli pregovori i postoji grupa za pregovore 22 za regionalnu politiku i ne znam točno kako se zove, pa se tamo o tom raspravljalo više.

Nije istina. A ovo drugo što se tiče ovoga, vi ste kontaktirali struku ali nakon toga što je EUROSTAT rekao da se slaže s tim i proglasio ga konačnim u travnju 2005.